Raspravu su provela nadležna saborska tijela, a izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. U ime predlagatelja ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite ministre. **Bauk, Dakle, radi se o prvom čitanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama. Postojeći Zakon o državnim maticama donijet je 1993. godine a počeo je s primjenom 1994. Odredbama navedenog zakona propisano je da su državne matice evidencije o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti, te drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom. Poslove osobnih stanja građana obavljaju županijski uredi odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležno za poslove opće uprave, a državne matice neposredno vode državni službenici matičari. Zakon o državnim maticama propisuje da se državne matice vode na propisanim obrascima, a ispisuju trajnom tintom, te da se vode u dva primjerka. Prvi primjerak izvornik i drugi primjerak parica koji predstavlja prijepis prvog primjerka. Drugi primjerak državne matice može se voditi i automatskom obradom podataka. U vrijeme donošenja Zakona o državnim maticama i u prvim godinama primjene sve evidencije o osobnim stanjima građana vodile su se ručno, a isprave su izdavane i ispisivane, dakle pisaćim strojem. Nakon toga dolazi informatizacija i u posljednjih 10 godina pristupilo se intenzivnom unosu podataka iz državnih matica u informacijsku bazu, te se kontinuirano taj unos obavlja svakodnevno u matičnim uredima. U matičnim uredima u Republici Hrvatskoj sa stanjem na dan 15. prosinca 2011. Upisano je u matične knjige 30 857 tisuća 860 upisa, od toga je 26 milijuna 952 129 bilo upisano u informacijsku bazu što je ukupan broj od 87%. Govorim o stanju prije, evo više od 10 mjeseci. Sad je to još i više. Korištenje informacijske tehnologije omogućilo je matičarima lakše i brže izdavanje isprava što je utjecalo i na poboljšanje učinkovitosti rada u odnosu na ostvarivanje prava građana. Informacijska tehnologija sve se više koristi u pružanje usluga građanima, a isto tako i u povezivanju informacijskih baza ostalih državnih evidencija o građanima. Obzirom na visok postotak unosa upisa iz državnih matica u informacijsku bazu stekli su se uvjeti da se u potpunosti napusti dosadašnje ručno vođenje državnih matica te da se državne matice ubuduće isključivo vode u elektroničkom obliku. Temeljni spisi na osnovu kojih se upisuju podaci u državne matice i dalje ostaju u papirnatom obliku. Propisivanjem vođenja državnih matica i drugih pomoćnih evidencija u elektroničkom obliku pridonijet će se financijskoj uštedi u uredima Državne uprave s obzirom da neće trebati nabavljati knjige državnih matica i pomoćnih evidencija. Nadalje, dugogodišnjom primjenom Zakona o državnim maticama uočeno je da su mnoge odredbe zastarjele i da se ne primjenjuju ili da su se životne situacije promijenile te da zahtijevaju drugačiju pravnu regulativu. Tako se u posljednjih nekoliko godina aktualizirala problematika upisa djece u maticu rođenih koja su rođena izvan zdravstvene ustanove s obzirom da nije bilo propisano koje isprave prijavitelj mora predočiti matičaru kod prijave činjenice rođenja te za zdravstvene ustanove ne postupaju ujednačeno prilikom rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove te ne izdaju nikakvu dokumentaciju o toj činjenici. Sadašnjim zakonom propisan je krug osoba koje su dužne prijaviti činjenicu rođenja djeteta rođenog izvan zdravstvene ustanove. Isto tako kod upisa djeteta rođenog izvan zdravstvene ustanove kod prijave rođenja djeteta prijavitelj mora dokazati da je djetetova majka žena koja je rodila, a sukladno definiciji majčinstva propisanom odredbom članka 53. Obiteljskog zakona. Sukladno tome novom odredbom dodatno se propisuje da kod prijave rođenja djeteta rođenog izvan zdravstvene ustanove prijavitelj matičaru treba predočiti medicinsku dokumentaciju o porodu. Isto tako skraćen je rok za prijavljivanje matičaru osobnog imena djeteta, djetetu s dva mjeseca od dana rođenja djeteta na 30 dana od dana rođenja. što se u praksi pokazalo da je rok od 2 mjeseca predugačak i da roditelji puno ranije matičaru dolaze da bi djetetu odredili osobno ime kako bi mogli za dijete pribaviti i druge isprave, npr. zdravstvenu iskaznicu i ostvarivati druga prava. Također, brisana je odredba iz postojećeg zakona da ime djetetu može prema sporazumu s roditeljima prijaviti druga osoba kao svjedok kum budući da se ista nije primjenjivala u praksi. Nadalje, propisivanje i vođenje državnih matica u elektroničkom obliku omogućava bržu razmjenu obavijesti o izvršenim upisima, ispravcima i promjenama podataka u državnim maticama između matičnih ureda u RH i između matičnog ureda i drugih tijela koje vode evidencije o građanima. Dosadašnjim odredbama propisan je rok od 3 dana od dana izvršenog upisa ispravka, odnosno promjene podatka u državnim maticama za izvješćivanje drugog matičnog ureda ili drugog tijela o nastaloj činjenici dok je predloženom izmjenom rok za izvješćivanje odmah nakon izvršenog upisa, odnosno ispravka ili promjene određene činjenice u državnim maticama. Dugogodišnjom primjenom Zakona o državnim maticama uočeno je da kod izdavanja isprava iz državnih matica treba učiniti određene promjene u broju različitih isprava koje se izdaju iz državnih matica, posebice matice rođenih te podacima koji se na istima iskazuju. Ovim prijedlogom zakona zadržava se i dosadašnja odredba da izvadci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Izmijenjena je odredba koja se odnosi na potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica jer oni prema novom prijedlogu sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticama do izdavanja potvrda koje se iskazuju pripadajućim rubrikama. Takvom formulacijom ostvario se preduvjet da se iz matice rođenih izdaju samo dvije vrste isprava i to izvadak iz matice rođenih koji sadrži sve podatke koji su upisani u matici rođenih do vremena izdavanja te isprave i rodni list u čijim će rubrikama biti upisani posljednji važeći podaci koji su upisani u maticu rođenih u vrijeme izdavanja potvrde. Prestat će se izdavati potvrda o rođenju koja u praksi nije bila prihvaćena budući da se za dokaz o rođenju najčešće traži i izdaje rodni list. Novina u odnosu na postojeći zakon je usvajanjem zahtjeva predstavnika LGBT udruga te se na ispravama osoba koje su promijenile spol i osobno ime neće iskazivati izvršene promjene. Također, osobama koje su promijenile osobno ime prije promjene spola neće se iskazati podatak o promjeni osobnog imena na ispravama. Na taj način štite se prava takvih osoba i sprječava se pojava bilo kojeg oblika diskriminacije u odnosu na te osobe. Isto tako novina je da se prijedlogom zakona propisuje da isprave iz državnih matice izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u državne matice. Dosadašnji zakon nije sadržavao takvu odredbu, međutim takva odredba bila je sadržana u provedenom propisu, odnosno naputku za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu i upisu posvojenja u maticu rođenih. Stoga se odlučilo da se ta odredba ugradi u zakon budući da je građanima od 2008. bilo omogućeno da isprave iz državnih matica dobiju u bilo kojem matičnom uredu neovisno od mjesta izvršenog upisa. Nadalje, prijedlogom zakona detaljnije je propisano tko i pod kojim uvjetima ima pravo uvida u državne matice ili uvida u spise i rješenje na temelju kojih je izvršen upis u državne matice. Također, redefinirane su prekršajne odredbe u zakonu. U prijedlogu zakona propisana je nova odredba kojom se uređuje pravna pretpostavka i propisuje rok u kojem se nadležnom uredu Grada Zagreba predaju matice vjenčanih koje se vode u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu. To je iz razloga što u pojedinim diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu nema službenika, odnosno matičara koji bi bili ovlašteni za izdavanje isprava što otežava pribavljanje isprava iz tih knjiga hrvatskim državljanima čiji su brakovi upisani u te matice. Tome u prilog ide i činjenica da se u posljednjih nekoliko godina uvelike smanjio broj sklopljenih konzularnih brakova hrvatskih državljana koji sklapaju brak u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu. Predajom matica vjenčanih nadležnom Uredu Grada Zagreba hrvatski državljani čiji su konzularni brakovi upisani u matice vjenčanih moći će bez problema dobiti isprave iz tih matica. Budući u međuvremenu je došlo do donošenja niza zakona kojima je propisano novo nazivlje pravnih instituta i tijela državne uprave prijedlogom zakona predloženo je usklađivanje nazivlja u postojećem zakonu. Isto tako predloženo je usklađivanje postojećeg zakona postojećeg zakona s odredbama Obiteljskog zakona kao i nizom drugih propisa koji su u međuvremenu stupili na snagu, a njihova primjena je u vezi s ovim zakonom. Npr. Zakon o osobnom identifikacijskom broju, Zakon o zaštiti osobnih podataka i drugo. Obzirom da se radi dakle o prvom čitanju naravno da ćemo sve primjedbe i prijedloge zastupnika razmotriti. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa ministre. Na vaše izlaganje imamo repliku kolege Ante Babića. Izvolite. Hvala poštovana potpredsjednice. Pa gospodine ministre rekli ste, ako sam dobro razumio, dosadašnji zakon nije sadržavao odredbu da takva odredba je bila sadržana u provedbenom propisu i naputku za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih i vjenčanih. vjenčanih. Korištenje informatičke tehnologije svakako je prihvatljivo i to je sigurno neizostavni proces za brže izdavanje isprava nisam primijetio da ste posvetili pažnju upravo kod ove matice vjenčanih gdje se mladenci upisuju u knjigu vjenčanih. Znate kad je vjenčanje pa kada se upisuju u maticu vjenčanih ne znam kako će se sada upisivati ovim prijedlogom izmjenom ovoga Zakona o državnim maticama ne piše kako će se to regulirati. I drugo, poznato vam je da se vjenčanja vrše ili u župnim uredima ili kod matičara i hoćete li time onda poticati i elektroničke matice za župne urede? Hvala. Prije stanke saslušat ćemo još samo jedan klub. U ime kluba SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Zahvaljujem se poštovan gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje izmjena i dopuna Zakona o državni maticama. Ja mislim da onaj trenutak kada budemo donosili, dakle ovo je tek prvo čitanje, kada budemo usvajali konačni prijedlog Zakona o državni maticama u Hrvatskoj će zaista biti povijesni trenutka i po tome će, između ostalog ja se nadam i biti zapamćen naš ministar Arsen Bauk. Naime, možda je upravo zbog toga i vrijeme da se prisjetimo vremena i da odamo priznanje svim onim matičarima, pogotovo starim matičarima koji su bez ikakvih pomagala gotovo toliko precizno otvarali matične knjige, bilo da se radi o matičnim knjigama umrlih, vjenčanih, rođenih zavisno što je stranka, što je građanin tražio, gotovo je to bilo u za jedan ili dva lista najviše bi se mogli zabuniti. Dakle, napuštamo to jedno gotovo i romantično doba u kojem je čak i naš Ante Kovačić pisao U registraturi. Dakle, to su bili i uredi sa tim knjigama koji su nesumnjivo centri naše pravne povijesti i uopće naše Hrvatske povijesti. Međutim, evo ide novo doba. Pa evo ja sam govoreći u ime kluba SDP-a sebi uzela za pravo da eto odamo i priznanje svim onima koji su požrtvovno radili sa svojim rukopisom, gotovo krasopisom i da je to jedno vrijeme konačno definitivno iza nas. Novo vrijeme traži nove tehnologije, nova postupanja, sve kako bi bili brži na usluzi građanima. Dakle, nema više papirnatog oblika, nema više matičnih knjiga u tom smislu. Dakle, kao što je ministar rekao državne matice ubuduće će se isključivo voditi u elektroničkom obliku. Možda je upravo ovo sada vrijeme da se odgovori onima koji možda i poznaju dobro ili su se i sjetili na način koji su temeljni oblici, dakle što su temelj, što je temeljni upis, da bi takav jedan upisa mogao biti u elektroničnoj knjizi odnosno u elektroničkom obliku. On će se sigurno i dalje voditi voditi i kao što je to ministar rekao, a to je i iz zakona sasvim vidljivo, voditi i dalje u ručno vođenim temeljnim upisima, odnosno oni će označavati samo pravni osnov, temelj za upis u elektronički oblik. O tome, dakle koje bi mogle nastupiti nejasnoće? Ja sam već u svojoj osobnoj raspravi o tome govorila, al ovdje govorit ću u ime kluba, također ću istaknuti da je nužno izmijeniti Zakon o obiteljskim odnosima i onu neoborivu pravnu pretpostavku da je majka uvijek ona koja je dijete rodila, a s obzirom dakle, da ovdje će se to odnositi i na onu osobu koja ima pravo odrediti ime djetetu. evo apeliram na samog ministra, na ministarstvo, da se također u Vladi o tim izmjenama vodi računa koje moraju doći kako bi onda, ne bi morali naknadno mijenjati i ovaj zakon. Također, je savršeno jasno da ova odredba o 2 mjeseca koja je ostala roditeljima na raspolaganju da odrede ime, roditeljima je preduga, a da činjenica rođenja, znači stvaranje, dakle ne samo jedan od najradosnijih trenutaka prije svega za takvu jednu obitelj, nego za čitavo društvo, ali da i stvara čitav niz i prava i obaveza. Dakle i nastupa pravni promet što naravno roditelji vrše u ime svog rođenog djeteta i kasnije do njegove punoljetnosti. I sigurno je da i način i brzina života određuju i drugačije rokove. Ono što mi se čini potrebnim reći, a to je da Vlada, odnosno i sam ministar u svom ministarstvu, sa svojom radnom skupinom razmisli o odredbi članka, postojeća postojeća odredba je članak 7. koji ostaje dakle, brišu se prva dva stavka, a ostaje odredba da državne matice u kojima je zadnji upis stariji od 100 godina čuva Hrvatski državni arhiv. Međutim, danas hvala bogu nisu rijetki oni koji su i stogodišnjaci. Možemo pretpostaviti da nisu imali neke naknadne bilješke, upise, nisu zaključivali brak, nisu rađali djecu, dakle njihov jedini upis je, nisu mijenjali ime, prezime, dakle onaj temeljni je ostao isti. Kada su bili upisani u knjigu, odnosno u registar rođenih. Danas ne možemo, a kažem nije više i rijetkost da osoba i doživi 100 godina, dakle da kažnjavamo te osobe, da po svoj izvadak idu u Hrvatski državni arhiv, da se to ipak, mi smo i zadnjih 30 godina i nacija koja je produljila svoj životni vijek i to kod oba spola. Prema tome, da se bar za desetak ili dvadesetak godina produlji i ta granica. Dakle, evo ja govoreći u kluba SDP-a osim toga nikakvih ostalih primjedbi nemamo. Mislim da ćemo konačno uštedit, dakle ovo je jedan također zakon koji odgovara i brzini vremena, a da ne govorimo o uštedama koje će ovaj zakon donijeti. A također govorim i o tome da je dobro rješenje da svi oni koji zaključuju brak izvan Hrvatske i koji će se onda, to je uvijek bio problem u kojem kojem će se matičnom uredu oni prijaviti. Da li to po mjestu zadnjeg prebivališta jer imaju često i prebivalište vani i to je sada ovdje riješeno vrlo jednostavno, da će se prijaviti nadležnom uredu grada Zagreba. Evo, podržavajući prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama očekujemo mi u klubu SDP-a vrlo brzo i konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Saslušat ćemo još i klub HDZ-a i kolegu Davorina Mlakara. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo nažalost u ime kluba HDZ-a ja ću reći da mi ne dijelimo ovaj ushit, koji smo čuli od kluba SDP-a, a pogotovo ne o povijesnim dosezima ovoga zakona, ali možda zbog naše javnosti da bi svima bilo jasno o čemu mi govorimo o Zakonu o državnim maticama odnosno njegovim izmjenama i dopunama da kažemo da nije nova činjenica da se državne matice osim što se vode u pisanoj formi vode i u elektronskom obliku, to je i do sada slučaj samo se do sada vode i na jedan i na drugi način. Dakle, osnovna knjiga je forma pisana forma, a kopija ili parica odnosno drugi primjerak matice se vodi i do sada u elektronskom obliku. Sada Vlada predlaže da taj postupak mislimo da više i nije informatička tehnologija nešto novo nego da je to uvriježena tehnologija koju primjenjujemo u našem poslovanju, Vlada sada predlaže da matice potpuno prestanemo voditi u dosadašnjoj pisanoj formi. Nažalost, moramo reći da tu postoji čitav niz problema i propusta koje je predlagatelj iako je uvaženi ministar uvodno iščitao ove razloge za donošenje zakona, nije spomenuto a mislim da je vrijednost spomenuti i da moramo imati na umu kada govorimo o ovom zakonu. Jedna od obveza RH je činjenica da je ona članica Međunarodne komisije o građanskim stanjima, dapače tamo negdje '98., '99. godine kada je postala punopravna članica prošla je dosta rigorozan postupak i čuli ste od kolegice Antičević da je tadašnja Vlada i ministarstvo dobili pohvale zbog činjenice na koji način vodi poslove matičarstva, tada je Hrvatska bila jedna od 16 zemalja članica, ostalih ostalih 15 je bilo zemlje EU koje su bile članice i tih međunarodnih konvencija pa onda i Komisije o građanskim stanjima koje između ostalog svojim konvencijama uređuje poslove matičarstva, a sada ovim izmjenama čini mi se da i te svoje obveze dovodimo u pitanje jer više se ne držimo onoga što smo tim konvencijama preuzeli. A te konvencije su između ostalog akceptirale činjenicu da sve te države članice EU koje imaju dugogodišnju tradiciju vođenja matičnih knjiga i danas vode matične knjige u pisanoj formi ali onda naravno paralelno pohranjuju te podatke i na elektronske medije. Pa tako evo samo za ilustraciju da kažem da je jedan od formulara dakle potvrde koje se izdaju iz tih matica sastoji se od toga da se na marginama takve potvrde upisuju drugi podaci iz matičnih knjiga koje vi ovim prijedlogom zakona brišete i više ih nećete voditi pa ćete zbog toga biti dužni objasniti i Međunarodnoj komisiji kakve će to biti nove potvrde koje ćemo mi izdavati. Imate čitav niz potvrda od toga da se izdaju izvodi iz matica sedmojezično do toga da unosite i neke podatke koje ćete vi sada brisati odnosno više se ti podaci neće voditi. Ali to je rekao bih tehnički prigovor koji je manje bitan od suštinskih prigovora koji mi imamo na ovaj zakon. Prvi prigovor da je ovaj zakon potpuno nejasno ustvari kako ste ga koncipirali on je nomotehničke neprihvatljiv za opće raspravu u prvom čitanju. Naime, zakon koji predlažete izmjene i dopune sadrže 38 članaka zakona. Člankom 32.vršite izmjene u postojećem zakonu u članku 49. Nakon toga unosite još novih članaka od 33. do 38., a ne brišete postojeće članke u zakonu od 49. pa do 57. koje sadrži osnovni tekst zakona. Tako da ako ja dobro razumijem izmjene i dopune zakona i pročišćeni tekst nosit će i odredbe koje će govoriti da ovaj zakon stupa na snagu 8.dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1.siječnja 1994.godine pa onda pa onda vaša odredba da će se primjenjivati od 1.siječnja odnosno stupa na snagu 1.siječnja 2013.godine. Ovako kako ste predložili izmjene i dopune zakona bez da ste brisali od članka 49. pa do 57. postojećeg zakona, vi ste doveli de facto u probleme ili u zabludu sve one koji se koriste ovim zakonima jer ne znaju više koje su norme norme na snazi. Prema vašem prijedlogu članci od 49. pa do 57. postojećeg zakona ostat će na snazi. Mislim da je to propust kakav si ministarstvo ne bi smjelo priuštiti pa time dovodi u pitanje odmah i važenje cijelog teksta i na što se taj tekst odnosi. Druga stvar koja mi se čini puno važnijom od ostalih problema za koje ne vjerujem da ćemo imati vremena pokriti je činjenica da mi držimo da je ovaj zakon suprotan hrvatskom Ustavu, a radi se o članku 21. u kojem mijenjate članak 30. stavak 2. postojećeg zakona i kažete "ako je ispravke potrebno izvršiti i u drugim državnim maticama ili u drugim evidencijama koje se vode o građanima matičar će o tome odmah izvijestiti nadležna tijela koja vode te evidencije". Kada pročitate članak 37. Ustava vidjet ćete da su osobni podaci građana posebno zaštićeni, da čak postoji propisani poseban nadzor nad onima koji informatički obrađuju podatke, a ovdje kažete da će matičar biti dužan odmah izvijestiti sva tijela nadležna koja vode neke evidencije o građanima o promjenama koje je on izvršio u matici. da se to duboko kosi s odredbom članka 37. Ustava i da morate takav članak i takav način i obvezu koju ovdje propisujete matičarima izbaciti jer će u protivnom ovaj zakon biti zrel za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi pri Ustavnim sudom. Ono što nam se čini da je dobro, to je da dajte značaj informatičkoj obradi podataka i apsolutno se zalažemo za to da se do kraja informatiziraju sve matica o kojima se ovdje radi. Međutim smetnuli ste s uma postojeće stanje o kojem ministar uvodno ništa nije rekao, a to je da sve matice koje su do sada prenošene u elektronski oblik nisu dovršile tu proceduru i da imate matičnih knjiga koje nisu u potpunosti prenesene u elektronski oblik vođenja podataka. Pa se postavlja pitanje što će biti s podacima matica iz Splitsko-dalmatinske županije iz Šibensko-kninske i čini mi se Zadarske gdje je 80% upisa u državne matice elektronski obrađeno, ali 20% još uvijek nije. Ako matične knjige kao službena evidencija više ne postoje pitam vas na koji način će se to reflektirati na puno bitnija materijalna prava koja se zasnivaju između ostaloga na podacima iz matičnih knjiga. A radi se o pitanju nasljeđivanja, o pitanjima gdje smo svi svjesni da imamo zemljišne knjige osobito na našim otocima gdje promjene nisu vršene kroz stoljeća pa će bit nemoguće zbog toga što ova službena evidencija po vama odlazi u povijest, bit će nemoguće utvrditi nasljedni red i pravo nasljeđivanja ljudi na određenim nekretninama. I to je propust zbog kojeg mislimo da se bez obzira na napredak informatičkih tehnologija ne može samo tako izbaciti obveza i potreba vođenja matičnih knjiga u pisanoj formi. Dapače, čini nam se da ono o čemu ste govorili, o uštedama koje mogu biti na razini 80 do 100 tisuća kuna godišnje za cijelu državu, ne bi smio biti razlog da se napusti i ovaj način vođenja matica, a da onda kada to vrijeme bude dozvolilo, kad svi ti podaci budu preneseni i ono što je vrlo bitno, verificirani preneseni podaci u elektronskom obliku da tada odlučite da se matice mogu voditi samo na ovaj način. Ovako kako je predloženo nije uopće jasno što će bit s ovim matičnim knjigama, osim onih koje su starije od 100 godina pa će biti predane arhivu, što će biti s matičnim knjigama čije upise još nismo prenijeli u elektronički oblik. Što će bit s tim knjigama gdje postoje osim obveznih i drugi podaci koje su matičari upisivali, a evo neki kolege su se i zahvaljivali na tom rekao rekao bih trudu i radu matičara kroz desetke godina koji su uspjeli održati te matične knjige na razini da mogu služit kao službena evidencija svima, od rekao sam obiteljskog prava pa do prava nasljeđivanja. Nešto vam je bilo rečeno i u replici. Ovaj zakon se kosi s odredbama Obiteljskog zakona koji vam govore da se čin vjenčanja između ostalog potvrđuje vlastoručnim potpisom u Maticu vjenčanih. Ako vodimo knjige u elektronskom obliku, ako nema da tako kolokvijalno kažem papirnate forme, a nemamo Zakon o elektroničkom potpisu onda ne možemo ni predvidjeti da ćemo voditi Maticu vjenčanih samo na predviđeni način. I čini nam se da ste tu išli bez obzira na dobru namjeru predaleko i da ćete čitav niz i set podataka, a probajte se uvjeriti i u iskustvu europskih zemalja koje su taj posao isto radile, koje su sve teškoće kada odlučite da se sve matice prenesu isključivo u elektronski oblik. Ono što nam se čini, dakle probat ću sumirati naše primjedbe. Ovaj zakon je nomotehnički neuredan, ovaj zakon nije izmijenio sve ono što treba izmijeniti u postojećem zakonu da bi bilo jasno koje odredbe zakona će u pročišćenom tekstu izmjena i dopuna biti na snazi. Ovaj zakon je upitan sa ustavnopravnog stajališta s obzirom da dozvoljavate kolanje podataka, osobnih podataka za evidencije koje niste precizno propisali i evidencije koje mogu vrlo lako postati izvor zlouporaba osobnih podataka, a njihova je zaštita garantirana. I s obzirom na činjenicu da se taj zakon ne može donositi bez izmjena drugih zakona na koje se odnosi, a rekao sam da je u suprotnosti s odredbama Obiteljskog zakona, prijedlog naš bi bio da taj zakon povučete, da ga doradite i da razmislite o činjenici da je Hrvatska osim svega bila i žrtva agresije i da je jedan od da tako kažem dijelova ratnog plijena su bile i matične knjige koje su bile ukradene i odnesene u Srbiju, da je jedan dio matičnih knjiga uništen, da je Republika Hrvatska 15-tak godina vodila pregovore o povratu matičnih knjiga i čini mi se prema mojim podacima čak da još sve matične knjige svih naših županija nisu ni vraćene. S obzirom na sve ove ozbiljne prigovore koje imamo čini nam se potpuno preuranjenim donijeti odluku da se sve ove matične evidencije prebace isključivo u elektronsku formu, čini mi se da ćete zbog toga kreirati nove probleme u drugim dijelovima prava bilo pojedinaca ili čak skupina, osobito da će biti veliki problema dokazivati nasljedno pravo na temelju ovako sakupljenih podataka. I na kraju, ono što je prigovor koji se može staviti ne samo ovoj Vladi nego i ranijima, ideja da se ovako odustane od jednog dijela vođenja matica, ideja je onih koji su različito vodili podatke u matičnim knjigama pa zbog toga što nisu imali potreban set podataka sada nastoje taj gubitak, odnosno loš rad kroz stanovito vrijeme pokriti činjenicom da smanje potreban broj podataka i evidenciju i dokaze u pisanoj dokaze u pisanoj formi o čemu se radi. Naime, uredi Grada Zagreba koji se bave matičarstvom i koji su se bavili i uređivanjem matica su drugačije vodili podatke u matičnim knjigama nego što je vodio ostatak Republike Hrvatske. I upravo zbog toga danas je vrlo teško i u elektronskom obliku uparit te podatke jer se različito vođenje podataka ne može riješiti jednim zakonom i brisanjem potrebe vođenja evidencije o nekim podacima. S obzirom na to, prije nego što izađete s ovim zakonom trebalo bi unificirati vođenje matica u cijeloj državi, a tek onda razmišljati da se one vode na ovakav način. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Saslušajmo još u ime predlagatelja pa ćemo onda odrediti stanku. **Bauk, Arsen (SDP)** Što se tiče tehničke izvedbe ja sam u prošlom mandatu bio zastupnik i znam da procedura u Saboru traje određeno vrijeme prema tome, mi smo procijenili da je 1. siječanj dovoljno vrijeme za stupanje na snagu. Ako se u tehničkom smislu procijeni da nije onda neće stupiti 1. siječnja nego ćemo u konačnom prijedlogu napisati da će stupiti neki drugi datum kada riješimo ovo i na što ste vi upozorili. Dakle, ja sam i u u uvodnom izlaganju rekao da je 90% upisa u elektroničkoj, 87% bilo do 15. prosinca 2011. Dakle, za vrijeme dok ste vi bili ministar. Prema tome, to se radilo i prije. Kolege koje se bave tim poslom procjenjuju da će biti 1. siječanj dovoljan. Ukoliko tehnički se procijeni da neće biti stupit će zakon na snagu kada se tehnički uvjeti ispune. To ćemo vidjeti u drugom čitanju. Dakle, da li će to biti 1.3., 1.7. ili ćemo od 1.1.2014. To će biti, dakle ovisi o tehničkoj tehničkoj izvedbi. I svjestan svega što ste u ovom dijelu informatičke povezanosti rekli, dakle to su probleme koje ste i vi i ja zatekli i koje pokušavamo rješavati. Što se tiče neustavnosti, ja ću pročitati sadašnji zakon, članak 30. stavak 2.: "Ako je ispravke potrebno izvršiti u drugim državnim maticama ili drugom primjerku državnih matica ili u evidenciji prebivališta matičar će o tome izvijestiti nadležna tijela državne uprave u roku od 3 dana od dana To je sada. Dakle, matičar je i sada izvještavao druga tijela. I naravno, što se tiče dakle pitanja koja su koja su bili recimo to tako nomotehniči Ured za zakonodavstvo je ovo prošao. Međutim, kako se radi o prvom čitanju sasvim sigurno ako to je i pogreška ona nije nepopravljiva niti neoprostiva. Prema tome, vjerujem da i kako saborski Poslovnik kaže, dakle u prvom čitanju se o zakonu raspravlja na način, a konačni prijedlog ima svoje druge načine rasprave. U dijelu za koje sam ja nadležan pokušavam da što više zakona ide u prvo čitanje da o meritumu raspravimo, a onda ćemo o izvedbi i konačnom prijedlogu, dakle raspravljati kada to bude vrijeme. Naravno, sve vaše primjedbe ćemo uzeti u obzir. O nekima i sami razmišljamo i svjesni smo nekih od tih primjedbi. Procijenili smo da, kad smo stavljali zakon u proceduru da će to vrijeme biti dovoljno. Ako ne bude dovoljno u drugom čitanju ćemo, zakon će stupiti na snagu nešto kasnije da to riješimo. Dakle, to je osnovna naša ideja. neće te knjige nestati. Dakle, neće biti moguće ništa, knjige će i dalje ostati, novi upisi će ići u elektronskom obliku. Onoliko koliko se prepiše u elektronski oblik prepisat će se. Toliko. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Na vaše izlaganje ministre repliku ima kolega Mlakar. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa ministru bi bilo možda jednostavnije da je rekao imate pravo, probat ćemo to popraviti a ne da slušamo iskustva iz ranijeg saziva. Naime, ja sam vam rekao da ovako kako piše u vašem zakonu on je stupio na snagu još davne 1994. godine. Ne znam što je radio Ured za zakonodavstvo, ali ovako piše u zakonu. Možda bi bilo predložiti vam interesantno da uz ovaj zakon date posebne upute kako se on mora iščitavati i kako se mora shvatiti. Ja nisam govorio o tome što vi imate namjeru napisati, nego o ovom što ste napisali. A samo za ilustraciju, ako maknete matice ove koje ste rekli da neće nestati, a ja sam rođen 1958. godine sada ćete to voditi u elektronskom obliku, upisat ćete činjenicu ne dao Bog jednog dana moje smrti samo u elektronskom obliku, u mojoj matici nikad neće pisti da sam ja umro, a ja vjerujem da sam smrtan kao i većina ostalih. Hvala lijepa. Određujem stanku do 15,00 sati. Prvi na redu je klub Hrvatskih laburista – stranke rada i kolega Nikola Vuljanić. Hvala. Hvala.